Слава Україні! Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України беруть участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України. Я прошу привітати. (Оплески) народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву в пленарному засіданні і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, шановні члени уряду, 1 листопада є знаковою датою в історії Європи, адже саме в цей день у 1993 році набрав чинності Маастрихтський договір, який офіційно започаткував існування Європейського Союзу в його сучасній формі. Україна, відновивши незалежність, обрала шлях розбудови демократичного суспільства, заснований на європейських цінностях, і за цей час наша держава вже пройшла тривалий і непростий шлях. З 23 червня 2022 року, з моменту отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, Верховна Рада України вже ухвалила понад 90 інтеграційних законів. І дякую всім колегам за цілеспрямовану роботу на цьому стратегічно важливому для українського народу напрямку. Продовжуємо наполегливо рухатись до повноправного членства в Європейському Союзі. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України Олени Євгенівни Копанчук, фракція "Слуга народу", і Олеся Станіславовича Довгого, позафракційний. (Оплески) Давайте привітаємо наших колег, побажаємо їм невичерпної енергії, плідної роботи та нових здобутків в ім'я України. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, минає 982-й день мужньої боротьби українського народу проти широкомасштабної збройної агресії російської держави-терориста. Ми завжди будемо пам'ятати героїзм наших воїнів, тих, хто поклав на вівтар свободи і незалежності держави найцінніше – своє життя. Ми пам'ятаємо відвагу та самопожертву кожного в цій боротьбі. Вшануймо хвилиною мовчання світлу пам'ять полеглих захисників і захисниць, які жертовно і незламно боролись за свою рідну українську державу. Герої не вмирають, допоки вони живуть у нашій пам'яті і наших серцях. Висловлюємо свою шану і пам'ять мирним громадянам, які загинули від рук російських окупантів.

народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухваленого Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення сьогодні проводиться "година запитань до Уряду". На засіданні Погоджувальної ради була визначена тематика "години запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в умовах воєнного стану. Сьогодні відповідати на запитання народних депутатів з визначеної теми буде міністр охорони здоров'я України Віктор Кирилович Ляшко. Віктор Кирилович звернувся з проханням надати йому спочатку для доповіді до 10 хвилин перед тим, як він відповість на запитання. Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп підтримана ця пропозиція, тому ми рухаємося таким чином. Доповідь міністра охорони здоров'я з визначеної тематики – до 10 хвилин; запитання з визначеної теми до міністра охорони здоров'я, інших членів уряду від депутатських фракцій, депутатських груп та відповіді на них – до 30 хвилин; запитань народних депутатів з визначеної теми та членів уряду та відповіді на них до 30 хвилин (відводиться до 1 хвилини на кожне усне запитання та до 2 хвилин для відповіді на нього). Всього – 1 година 10 хвилин. Шановні народні депутати, переходимо до "години запитань до Уряду". Прошу вас врахувати, що засідання проходить у відкритому режимі, тому при наданні відповіді на запитання, шановні члени Кабінету Міністрів, я прошу вас не озвучувати інформацію, яка може завдати шкоди національній безпеці України, дотримуватись вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради для доповіді та відповідей на запитання запрошується міністр охорони здоров'я України Віктор Кирилович Ляшко. Будь ласка, до 10 хвилин доповідь. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати! Попри надскладні виклики війни наша медична система ефективно тримає удар військового часу, продовжуючи щоденно рятувати життя людей. За весь час повномасштабної війни російські снаряди та ракети, на жаль, зруйнували 226 об'єктів медичних закладів. Вони відновленню не підлягають. Ще 1685 об'єктів медзакладів зазнали пошкоджень різного ступеня. Також росіяни пошкодили 231 автівку екстреної медичної допомоги, 263 знищили і ще 125 захопили. Я хочу подякувати всім нашим медичним працівникам, які тут, в Україні, в таких умовах, на своєму місці, незважаючи на наявні складнощі, якісно роблять свою роботу. Честь і слава вам, незламні медики! (Оплески) Вдячний членам уряду за підтримку. Вдячний членам уряду за підтримку. І вдячний вам, народним депутатам, хто, зокрема, вчора, підтримав у першому читанні проект бюджету на наступний рік. Згідно з проектом загальний обсяг видатків на сферу охорони здоров'я складатиме 210 мільярдів 700 мільйонів Понад 175 мільярдів гривень передбачено на фінансування програми медичних гарантій, у тому числі майже 7 мільярдів гривень на програму реімбурсації "Доступні ліки". Тобто пацієнти і надалі можуть безоплатно або з частковою доплатою отримувати понад 600 препаратів, які входять до зазначеного переліку. Заклади Міністерства охорони здоров'я і Національної академії медичних наук переходять в програму медичних гарантій. Об'єднання медичних закладів України в єдиний медичний простір значно покращить якість і доступність медичної допомоги для пацієнта. І ми готові робити все від нас залежне, щоб високоспеціалізовані медзаклади надавали свої унікальні послуги українцям та українкам коштом програми медичних гарантій, щоб пацієнти за однаковими правилами отримували медичну допомогу в будь-якому медзакладі країни, який має договір з Національною службою здоров'я України. 750 мільйонів гривень планується виділити для продовження фінансування проєкту із зубопротезування і зуболікування для військових і ветеранів. Майже 190 мільйонів гривень піде на забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство, зокрема на забір, кріоконсервацію і зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців. 12 мільярдів гривень буде виділено на централізовані закупівлі лікарських засобів і медичних виробів. Цей проект бюджету дає нам надію, що ми зможемо продовжувати створювати універсальний доступ до якісної та безоплатної медичної допомоги для всіх українців з урахуванням потреби наших ветеранів. Але це про майбутнє. Що ми маємо на сьогодні? Наразі в медичній системі тримаємо вільними і готовими до надання медичної допомоги 54 тисячі 100 ліжок, з них 23 тисячі 300 – хірургічного профілю. Суб'єкти системи крові здійснюють поточну операційну діяльність в режимі утримання запасу із залученням до донорства переважно донорів крові з резус-негативною належністю. Національна служба здоров'я України завдяки злагодженій роботі уряду вчасно здійснює оплати за надані медичні послуги у рамках програми медичних гарантій. Станом на 31 жовтня 3 тисячі 563 надавачі медичних послуг вже отримали 121 мільярд 470 мільйонів з яких майже 9 мільярдів гривень було оплачено за послуги екстреної медичної допомоги, майже 20 мільярдів гривень для працівників первинної медичної допомоги та понад 93 мільярди для надавачів спеціалізованої медичної допомоги. Ми розуміємо, що якісне лікування неможливе без ліків. Тому навіть в період воєнного стану не тільки продовжує діяти, а й значно розширюється програма "Доступні ліки". Наразі договори з Національною службою здоров'я України вже на реімбурсацію уклали понад 15 тисяч аптек і аптечних пунктів, майже 600 медичних препаратів відпускаються пацієнтам за рецептами. У вересні цього року оновлено реєстр лікарських засобів, до нього увійшли ще 48 торгових назв препаратів, які допомагають лікувати розлади психіки і поведінки, а також фентаніловий пластир для лікування болю і надання паліативної допомоги. Завдяки урядовій ініціативі пацієнти, що мають хронічні захворювання, можуть і отримують необхідні лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою. Безперебійно працювати під час війни – це виклик. Одним із дієвих інструментів забезпечення доступності ліків і погашення рецептів стали мобільні аптечні пункти. Перша пересувна мобільна аптека виїхала 18 січня 2024 року до Харківської області. Зараз вони працюють вже в дванадцяти областях країни. Також запущено спільний проєкт з Укрпоштою, завдяки якому українці можуть замовити ліки через їх контакт-центр, доставка безоплатна. Розпочали пілот в Донецькій області, зараз "Укрпошта. Аптека" охоплює всю Україну. Ще один важливий напрям – реабілітація. Забезпечити всі необхідні умови для фізичного і ментального відновлення людини рівномірно по всій країні це завдання, над яким системно працюємо в межах прийнятої концепції розвитку системи реабілітації у сфері охорони здоров'я. Наразі реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах надається у 316 закладах охорони здоров'я, в амбулаторних – у 473. У 2024 році нею скористалися майже 280 тисяч пацієнтів. Збільшується і пропускна спроможність системи. Нині вона становить понад 12 тисяч терапевтичних сеансів на день. Щодо готовності системи до роботи у зимовий період. Наразі до опалення вже підключено 70 відсотків медичних закладів спроможної мережі, а також багатопрофільних закладів охорони здоров'я Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей і міста Києва. Ще 180 закладів, це 28 відсотків, підготовлено і будуть підключені до опалення з початком сезону відповідно до рішень органів місцевого самоврядування. 298 закладів спроможної мережі можуть працювати повністю автономно незалежно від централізованих мереж. Це значить, що вони мають свою котельну, свердловину для води, а також альтернативне джерело електропостачання. Локальним теплопостачанням забезпечили 563 заклади, локальним водопостачання – 370. Резервні джерела живлення мають всі заклади сто За короткий проміжок часу нам вдалося поставити в українські лікарні близько 12 тисяч генераторів різної потужності для забезпечення безперебійного електроживлення. Однак, ми не лише реагуємо на виклики війни, ми продовжує системно працювати над розвитком стратегічних напрямків і маємо успіхи на цьому шляху. Наведу один із прикладів. Україна суттєво наблизилась до показників європейського плану дій у боротьбі з інсультами до 2030 року. 15 відсотків тромболізисів, це коли вводиться спеціальний лікарський засіб, який розчиняє тромб у судинах, механічни х тромбектомій, коли тромб видаляється з просвіту артерії завдяки наявного новітнього обладнання. Ці медичні процедури є критично важливими для покращення шансів на відновлення після інсульту і зменшення інвалідизації. Наразі в Україні за перше півріччя 24-го року відсоток пацієнтів, яким було проведено тромболізис, склав 12,5 відсотка, що демонструє зростання у 25 разів порівняно з 2018 роком. Зростання показників фіксується із проведенням механічної тромбектомії – 1,9 відсотка пацієнтів за перше півріччя цього року, що у 20 разів вище порівняно з 2018 роком. Підкреслюю, це ті результати, яких ми досягли в умовах реагування на виклики повномасштабного вторгнення, тому ми в системі особливо ними пишаємося. Ми змінили підходи до лікування інсультів. Наразі створена спроможна мережа медичних закладів з інсультними центрами, тут пацієнти 24/7 отримують необхідну допомогу. В ці заклади поставлені комп'ютерні томографи, яких закуплено за 3 роки понад 200. Також міністерство закупило і розподілило 28 апаратів МРТ, вперше з історії незалежності централізована закупівля. Також було закуплено і поставлено 51 ангіограф, саме який дозволяє проводити тромбектомії. Ще одна важлива перемога, якою хочу поділитись, стосується вже наших найменших пацієнтів. Це запуск у жовтні 22-го року, вже під час війни, програми розширеного неонатального скринінгу. Протягом 2 років вона рятує життя маленьких українців. Це дослідження на 21 захворювання проводиться в перші 48-72 години життя немовляти і дозволяє виявляти спадкові та вродженні патології. Завдяки своєчасному призначенню лікування симптоми хвороби можна нівелювати або значно полегшити. За цей час проведено 320 тисяч обстежень. Проведення скринінгу абсолютно безоплатне для родини, включаючи подальше обстеження та лікування дитини у випадку виявлення ризиків. Наша медична система вистояла і продовжує розвиватись, це визнають і наші міжнародні партнери. Щиро дякую за це найперше нашим медикам. У найтяжчі часи під обстрілами й атаками вони залишаються поруч із пацієнтами, надаючи допомогу... Дякую, Вікторе Кириловичу. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, переходимо до першої тридцятихвилинки, і прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на запитання із визначеної теми. Я нагадую, що 1 хвилина на кожне усне запитання та по 2 хвилини для відповіді на нього. Прошу записуватися від фракцій і груп спочатку. Записуйтеся від фракцій і груп, будь ласка. Будь ласка, записуйтеся від фракцій і груп. Будь ласка, від фракції "Батьківщина" Кучеренко Олексій Юрійович. Будь ласка, Олексій Юрійович. Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка. Пане міністре, вітаю вас, весь уряд! Хочу задати питання, яке рік не дає спокою тимчасовій слідчій комісії, яку я очолюю, це питання харчування поранених військових. Я хочу, щоби Прем'єр-міністр почув. Пане Прем'єр-міністр, зверніть увагу. Я хочу просто задати питання. Як так може бути, що 8 травня цього року прийнятий закон, який чітко і ясно говорить про те, як харчуються поранені військові: за рахунок державного бюджету в комунальній лікарні і оплачує Міністерство оборони. З 8 травня скільки пройшло місяців, досі немає наказу Міністерства оборони, який би повністю виконував цей закон.

Дякую за запитання, Юлія Володимирівна. Відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" Міністерством охорони здоров'я на виконання доручення уряду було розроблено і урядом схвалено 13 серпня 2024 року Постанову №955 "Про затвердження Порядку забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоров'я усіх форм власності і підпорядкування відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах". Відповідно до цього порядку замовники, якими є державні органи, розвідувальні органи, правоохоронні органи, а також центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються військові формування, укладають договори із закладами охорони здоров'я, в яких військовослужбовці отримують медичну або реабілітаційну допомогу. Відповідно до пункту 5 цього порядку компенсація витрат на продукти харчування для організації послуг покращеного харчування здійснюється замовником за фактом надання такої послуги на основі щомісячного звіту, форма якого визначається в договорі за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті замовнику. Міністерство охорони здоров'я, зі своєї сторони, поінформувало всі заклади охорони здоров'я, які лікують військових, про те, щоб вони формували по цій постанові, по цьому порядку дебіт і кредит, скільки не вистачає, які компенсації повинні відбуватися. Дана інформація доведена до Міністерства оборони України. Міністерство оборони України зобов'язало військово-медичні клінічні центри Командування Медичних сил Збройних Сил України відповідно до їх адміністративно-територіальних зон відповідальності здійснити компенсацію за харчування. Водночас був зроблений наказ, який бюрократично не давав можливості це здійснити. І, за моєю інформацією, Міністерство оборони України зараз доопрацьовує наказ для того, щоб все запрацювало, як буде… Шановний пане міністре, незважаючи на те, що проблема піднята на найвищий державний рівень: є рішення РНБО, Указ Президента, – але ви не вимовили в своїй доповіді абревіатури МСЕК. Я розумію, що її, певно, не дуже приємно вимовляти, але про проблеми треба говорити. Я би вас дуже просив в межах двох хвилин, які у вас є на відповідь, пояснити депутатському корпусу в тезах, коли ви почали наводити там лад, що, на вашу думку, зараз там відбувається, які очікування, скільки вам треба часу і ресурсів, щоб ця система повноцінно запрацювала, розуміючи те, що у нас щоденно збільшується кількість людей з інвалідністю, і це наш обов'язок – створити прозору, чесну, дієздатну систему надання допомоги цим людям. Будь ласка, в межах 2 хвилин дуже чітко, без води, що, як і що ви очікуєте. Дякую. Я повністю поділяю невдоволення застарілою недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою Медико-соціальної експертної комісії. Її пора замінити новою, що буде базуватися на кардинально інших принципах, де в центрі уваги буде людина і її потреби. Ці принципи закладені в законопроекті, який Міністерство охорони здоров'я почало готувати ще у 2023 році у тісній співпраці з пацієнтськими організаціями й експертами. Сьогодні даний законопроект винесений Міністерством охорони здоров'я на розгляд уряду і в разі схвалення буде переданий до парламенту. Людина, яка має певні порушення функціональності, повинна отримати від держави підтримку, яка дозволить їй нормально жити. Закріплена у законопроекті реформа МСЕК передбачає перший ключовий етап втілення цього бачення. Замість окремих 328 МСЕК запрацюють експертні команди практикуючих лікарів на базі потужних багатопрофільних лікарень. Вони краще оснащені, вони зручніші для пацієнтів, до них легше дістатись і можна зробити необхідні дослідження як лабораторні, так й інструментальні прямо на місці. Пацієнт зможе проходити оцінювання в тому ж закладі, де вже він лікується, і там же, де він проходить подальшу реабілітацію в сфері охорони здоров'я. Нова система буде максимально цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потрапляють в Єдину інформаційну систему. Це означає, що людині не доведеться ходити з кабінету до кабінету і сидіти в чергах, носячи стоси паперових довідок. Цифровізація також запобігатиме корупції та різним зловживанням, система форматуватиме склад команди лікарів за випадковим принципом з урахуванням необхідної спеціалізації. Тобто лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які будуть проводити дану оцінку. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які стало відомо останнім часом. Я щиро сподіваюсь на майбутню підтримку законопроекту з боку кожного з вас…

Доброго дня, шановний пане міністр, шановний уряд. Пане міністр, хочу звернутися до вас в першу чергу з подякою роботи вашої і вашого міністерства. Але в тому ж таки хочу звернути увагу, що в парламенті створене міжфракційне депутатське об'єднання "ВПО України", яке займається проблемами внутрішньо переміщених осіб і осіб, які перемістилися в зв'язку з війною, і хочу звернути вас, а також і пана Прем’єр-міністра на такі непоодинокі випадки, коли внутрішньо переміщені особи переміщуються всередину всередину нашої країн, не отримують належної медичної допомоги, отримують допомогу, сплачують якісь незрозумілі внески в якісь незрозумілі фонди і все інше. Тому прошу вас звернути на це увагу, відпрацювати це з відповідним департаментом. Пана Прем’єр-міністра прошу звернути увагу, відпрацювати це з головами ОВА, тому що ці випадки недопустимі, ці люди перші, це той ресурс, який буде допомагати нам наближати нашу перемогу і це ті перші люди, які будуть відновлювати, відбудовувати нашу країну, тому що немає нічого більш страшного ніж ображена людина. Дякую. Дякую, пане Сергію. Повністю підтримую вашу точку зору і хочу наголосити, що пацієнти, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати медичні послуги незалежно від їх зареєстрованого місця проживання в будь-якій лікарні, що має договір з Національною службою здоров'я України. Програма медичних гарантій включає сьогодні 45 пакетів медичних послуг, гарантовано забезпечуючи громадян України медичними послугами за всіма основними напрямками медичної допомоги, що набуває особливої значущості під час війни і в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Якщо відомі факти про те, що хтось вимагає гроші, для будь-кого, хто отримує медичну допомогу або звернувся за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я, який є надавачем медичних послуг, тобто має контракт з Національною службою здоров'я України, мене прохання повідомити відразу за телефоном гарячої лінії 14-77 Національну службу здоров'я України. В подальшому ці звернення розглядаються, акумулюються і відпрацьовуються разом з правоохоронними органами для того, щоб запобігти будь-яким зловживанням при наданні медичної допомоги. Окрема історія, знову ж таки внутрішньо переміщена особа відповідно до затверджених нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я може звернутися до будь-якого сімейного лікаря, навіть при відсутності декларації, і отримати рецепт на ті лікарські засоби і на ті хронічні захворювання, які є у визначеній урядовій програмі "Доступні ліки", для того щоб їх отримати і вживати. І звертаю увагу, для тих, у кого є артеріальний тиск, у кого є діабет, не можна переривати прийом лікарських засобів, які уже виписав лікар. Ліки є в наявності, кошти є для відшкодування програми, тому ці ліки треба отримувати, вживати для того, щоб профілактувати подальші ускладнення для здоров'я. Тому я думаю, що комплексно будемо продовжувати працювати для того, щоб медична допомога ставала якісною, доступною і безоплатною. Дякую. Шановний пане міністре, до мене звернулась жінка-інвалід ІІ групи, отримує вона пенсію 2 тисячі 360 гривень на місяць. При цьому ліки, якій їй потрібні:

берліприл – 220, леркамен – 520, карсил – 300 гривень. Разом 4 тисячі 600 гривень. Дві, дві її пенсії. Що робиться для того, щоб вирішувати це питання і допомагати таким людям? Перше питання. Друге питання. Я хвилююсь за ваш зір, я не знаю, чи ви перевірялись у офтальмолога, може, вам моркви треба більше, як ви не бачили, що відбувається в системі МСЕК? От у мене просте питання. Ви зараз кажете ми закон ще в 23-му році почали робити, зараз кінець 24-го, як можна було не бачити ту крупинку, що там, кошмар, який там відбувається. Дякую. 10:36:34 ЛЯШКО В.К. Дякую за першу частину запитання. Сьогодні працює програма медичних гарантій. Я у своєму виступі зосередив увагу на кількість коштів, які надаються для закладів охорони здоров'я, які надають екстрену, первинну і спеціалізовану медичну допомогу. Окремо в разі, якщо людина людина потребує амбулаторного лікування, є програма "Доступні ліки", в яку включена основна група медичних лікарських засобів, які за рецептом лікаря отримуються повністю безоплатно або з незначною доплатою. Наразі ми працюємо над тим, щоб ще більш суттєво розширити програму "Доступні ліки" на наступний рік. Є відповідні розрахунки і бачення щодо включення додаткових 23 номенклатурних лікарських позицій для всіх пацієнтів і ще 9 лише для дітей. Таке розширення потенційно дозволить забезпечити доступ до лікування додатковим 300-500 тисяч пацієнтам, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, і стосуватиметься лікування важких захворювань, таких як ревматоїдний артрит, гіпотиреоз, а також неврологічні, ревматологічні захворювання. Окремо додаткова потреб в фінансуванні нами розрахована і буде відпрацьована з Міністерством фінансів для того, щоб врахувати його в бюджеті, який буде пропонуватись до другого читання. Щодо реформи, медико-соціальної експертної реформи. Ми у своїй реформі говоримо не про зміну вивіски, ми говоримо про концептуальну реформу. Концептуальна реформа потребує детального опрацювання для того, щоб забезпечити всі всі речі, які повинні бути враховані. І ми відходимо від поняття медико-соціальна експертна комісія або експертиза, ми переходимо на оцінку втрати функціональності. Тому оцінка втрати функціональності передбачає визначення втрати тої чи іншої функціональності людини для того, щоб держава могла запропонувати відповідні компенсатори, які дозволять людині повернутися або в соціум, або на... Дякую. Будь ласка, від групи "Платформа за життя і мир" Колтунович Олександр Сергійович. Правильно? 10:38:45 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, пане Голово. Пане міністре, постановою Кабміну встановлено 20 тисяч гривень для осіб, які займають лікарські посади, та 13500, які займають посади в закладах охорони здоров'я. При цьому пункт "ж" статті 77 Закону України про засади охорони здоров'я говорить про що якраз встановлюється дана норма, оплата праці визначається Кабміном. При цьому від 22 травня 2008 року в рішенні Конституційного Суду визначено, що дана норма не є конституційною, оскільки система оплати праці визначається саме законом. Як у вашому випадку перше корелює з другим? Далі, другий момент, що стосується оплати праці. Другий квартал поточного року, Держстат фіксує 17 тисяч 60 гривень середню заробітну плату в галузі охорони здоров'я. Це становить загальнонаціонального показника. Які цифри у вас, розрахунки в МОЗ на наступний рік? Далі. Заборгованість по зарплаті і відтік медичних кадрів. Дайте цифри. З 2018 року відбувся перший етап медичної реформи. Другий етап медичної реформи запущений з 1 квітня 2020 року. Заклади охорони здоров'я здобули автономію як управлінську, так і фінансову. По Закону про державні фінансові гарантії чітко передбачено, що держава компенсує витрати на медичну послугу, в тому числі на заробітну плату і лікарські засоби, які не покриваються централізовано з постачання. Далі. Питання встановлення заробітних плат визначається виключно колективним договором в рамках комунального неприбуткового підприємства, який є надавачем медичним послуг. І сьогодні ми бачимо успішні заклади охорони здоров'я, в яких є заробітні плати для лікарів понад 100 тисяч гривень. Щодо постанови, то ми врегулювали мінімальний базовий перелік… суму коштів, якої не можна нижче опускати для того, щоб оплачувати. В 2022 році по цій постанові ми робили вирівнювальну таку субвенцію, пакет дофінансування для того, щоб кожен медичний працівник отримав заробітну плату. Ви назвали цифру, яка середня по медицині. Але середня зараз, в лікарів середня по Україні 24 тисячі, у медичних сестер біля 15 тисяч. Це середня по Україні заробітна плата. Ми розуміємо, що в закладі охорони здоров'я є і ніші люди, і молодші медичні працівники, і сторожа, і інші люди. Тому наша стратегія, те, що я озвучив: в проекті бюджету збільшення програми медичних гарантій на наступний рік на 17 мільярдів гривень. Ми робимо акценти на ті пакети, які в першу чергу орієнтовані на лікування політравми, опіки, гострого діалізу, те, те, чого потребують люди, які постраждали внаслідок війни. Далі, всередині команди визначають саме управлінці…

Шановний Голово, шановний пане міністре! Кілька днів назад тут на цій трибуні теж дуже бадьоро доповідав про свої досягнення Генеральний прокурор, але після цього він поклав заяву на звільнення. Я так розумію, ви збираєтесь далі працювати, тому у мене два коротких запитання. Ви не відповіли, що між ліквідованою МСЕК і тією структурою, яку ви презентували, в цей період перехідний куди 3 мільйонам інвалідів і іншим людям звертатися для свого обслуговування? Це перше питання. І друге. Що сьогодні діється навколо Охматдиту? Ми вам задавали питання, що там сьогодні? Дякую. Дякую за запитання. Я говорив уже, написати заяву легше ніж реформувати медико-соціальну експертну комісію. Вона з'явилася не вчора і не міністром Ляшком вона створена. За понад 30 років незалежності чомусь ніхто не робив ніяких реформ в цьому напрямку, тому що всі, напевно, розуміли, наскільки складна ця тема. І якщо хтось думає, що можна її змінити і провести реформу за 5 хвилин, він глибоко помиляється, тому що у питаннях реформування велика кількість соціального блоку, і ми повинні захистити тих людей, які потребують нашого захисту. На жаль, і в нашій системі були ті, хто паразитував на цій системі. І наша ключова задача разом з правоохоронними органами в в першу чергу прибрати паразитів з системи, друге – запустити так систему, щоб вона працювала для людей, а не просто змінила вивіску. І ми над цим працюємо комплексно разом з різними міністерствами. Щодо того, куди звертатись. Ми озвучували, що зміни будуть з 1 січня 2025 року. Зараз система продовжує працювати так, як вона працювала з певними точковими поліпшеннями, які ми робимо кожного дня. Тому нічого не змінилось. Щодо відбудови Охматдиту. Охматдит сьогодні працює, лікує дітей і відновив свою діяльність майже по всіх оперативних втручаннях. На корпус ми провели тендер, провели зараз першочергові аварійні роботи, і Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період. У той же час, коли йде мова про дітей і про складний проєкт, який робився під Євро-2012, з відхиленням від будівельних норм, ми зрозуміли, що тут потрібно не спішити, а робити якісно. Ми залучили міжнародну інжинірингову компанію, яка буде зі службою замовника супроводжувати…

Шановний Віктор Кирилович, ви тут сказали, що сьогодні працює програма медгарантій, що ми дуже пишаємося фінансуванням програми медгарантій, але я хочу вам сказати, що ми маємо величезні загрози. Я не знаю, хто там у Мінфіні таке придумав, щоб забрати рахунки з банків у закладах, які здобули автономію, в казначейство. Це повністю колапсне нам систему, люди перестануть нормально отримувати зарплату, нормально купувати ліки і так далі. Я сподіваюсь, це буде виправлено. І інше питання щодо того, що ми маємо дефіцит, да, 22 мільярди по програмі медгарантій, і вже сьогодні НСЗУ доводить, що коефіцієнти збалансового бюджету, там, наприклад, якщо хірургічна якась операція коштує одну суму, то буде 0,6 відсотка від тієї суми. Відповідно навіть лікарні районні на 3-5 мільйонів менше в місяць отримають. Тобто це скажеться також на… Дякую за запитання. Відповідно до Закону про фінансові гарантії програма медичних гарантій – це сума коштів, яка направляється для надавача медичної послуги, щоб відшкодувати роботу лікаря і покрити розхідні матеріали і лікарські засоби за лікування по певних пакетах. Щодо питання, чому говорилося про потенційне переведення не на казначейське обслуговування, а на небюджетний рахунок казначейства, що запропонував уряд. Тому що ми бачили, на залишках в лікарнях лежали кошти, які не використовувалися в приватних банках, в розмірі 25-30 мільярдів гривень щомісяця. Переведення цих кошті на небюджетний рахунок дозволив би нам працювати в такому ж самому електронному банкінгу, як і працюють з приватними банками, але забезпечив би ліквідність казначейського рахунку. У той же час вчора у першому читанні ви надали пропозицію цю норму не поширювати на 2025 рік. Тому працюємо в інакшому полі і будемо оперативно знову ж таки працювати ми з закладами охорони здоров'я, в той же час, коли потрібно, щоб з ними працювали їхні власники – органи місцевого самоврядування. Бо ми в одному пункті голосуємо про те, що лікарні повинні бути автономними і незалежними, в другому пункті ми звертаємося до міністра, який повинен приїхати і променеджерити роботу мера міста і головного лікаря для того, щоб ефективно використовувалися кошти саме на ті послуги. ми повинні визначитися, як рухаємо. Щодо збалансовуючих коефіцієнтів. Вони з'являються не через дефіцит коштів, вони з'являються через певні маніпуляції, які ми виявляємо на національному рівні для того, щоб не було накрутки тих речей, які не відбуваються в закладах охорони здоров'я. ви подивіться, там, де більш фінансово спроможні багатопрофільні лікарні працюють по наших алгоритмах, то їм перерахунки коефіцієнтів ні на що не впливають. Ті лікарні, які фінансово неспроможні, за які… Дякую. Шановні колеги, перший сет від фракцій і груп завершився. Але у нас ще 7 хвилин, я прошу фракції і групи ще раз записатися для питань впродовж наступних 7 хвилин. Прошу записатися.

Дякую. Шановний пане Голово, було б добре, щоб Прем'єр-міністр України надав чітку відповідь на запитання Юлії Тимошенко, коли, чітко, якого числа було вирішено питання щодо фінансування, виконання двох законів і наказу, щодо харчування військових в цивільних лікарнях. Пане міністре, ми дякуємо, справді, всім лікарям, які лікують громадян України, в тому числі військових. До вас запитання. Ми бачимо, різко падає народжуваність. Певна кількість діток виїхали за кордон, але все-таки ті, які залишаються в Україні, потребують якісного лікування, в тому числі медичної реабілітації. Пішла тенденція недобра по державі, коли доєднують, об'єднують дитячі лікарні з загальними лікарнями. Чи не передбачає Міністерство охорони здоров'я встановлення окремого пакету для дитячих лікарень, щоб зберегти дитячу хірургію, педіатрію і інші речі? побачили певні бар'єри, зараз переробляємо. Ми як Міністерство охорони здоров'я будемо активно працювати з Міністерством оборони, з Командуванням медичних сил, щоб будь-які питання, в тому числі і харчування військовослужбовців, які перебувають в цивільних лікарнях, було вирішено якомога швидше. І, повірте, ми вживаємо зараз заходів, щоб навіть без бюрократичних документів харчування було належного рівня і всі, хто працюють в відповідній ТСК, бачать, що зміни постійно відбуваються. Над цим працюємо. Дякую за ваше питання. Уряд повністю підтримує такий підхід, і всі необхідні рішення урядом, як вже казав міністр охорони здоров'я, були прийняті. ми очікуємо підписання відповідного наказу міністром оборони. Я попрошу заступницю міністра оборони назвати чітку дату, коли ми побачимо цей наказ. Прошу. Добрий день, шановні народні депутати! Вчора було узгоджено фінальну позицію щодо питання харчування військовослужбовців в цивільних лікарнях. І протягом двох тижнів ми підготуємо проект наказу. Дякую.

Шановний Віктор Кирилович, в першу чергу подяка вам і вашій команді за ті 3 роки, які ви під час війни і ковіду тримаєте систему. А є питання. Сьогодні дуже багато спекуляцій з приводу того, що з 1 січня 2025 року всі заклади Академії медичних наук переходять до контрактування з Національною службою здоров'я України. Будь ласка, поясніть оці маніпуляції, коли вони кажуть, що вони не витримають, і нічого не роблять. Тобто як МОЗ готується до переходу саме цих закладів у систему НСЗУ? 10:52:24 ЛЯШКО В.К. Дякую за запитання. Ще в 2023 році спільно було анонсовано, що з 2025 року заклади Академії медичних наук і заклади Міністерства охорони здоров'я будуть переходити у програму медичних гарантій. У 2024 році були відповідні доручення уряду, протокольні рішення уряду, де чітко було розписано план підготовки, що повинна зробити Академія медичних наук для того, щоб заклади були готові переходити в цю програму. На базі Комітету з питань здоров'я нації ми неодноразово збирались і проговорювали ці речі. Тому рішення прийнято, у проекті бюджету, який прийнятий, чітко передбачено фінансування Академії медичних наук, саме закладів охорони здоров'я Академії медичних наук, через програму медичних гарантій. Для того, щоб плану переходу відбувся, ми передбачили в програмі медичних гарантій відповідний стабілізаційний фонд, який дозволить нам у 25-му році не зменшити ні на гривню фінансування лікарень, які надають медичну допомогу в рамках пакету медичних гарантій. В той же час воно дозволить систематизувати… запрацювати на операційному рівні менеджменту лікарень для того, щоб вносилися всі дані про лікування пацієнтів в цих лікарнях до електронної системи охорони здоров'я. Також було прийнято компромісне рішення, і на 2025 рік заклади Академії медичних наук заходять у програму медичних гарантій як державні установи, а не державні неприбуткові підприємства, які, на думку академії, могли б повпливати на проведення саме медичної науки. Ми це прийняли компромісне рішення для того, щоб запустити створити єдиний медичний простір, у подальшому будемо аналізувати, як відбувається рух. Я ще не відповів на минуле запитання щодо дитячих лікарень. Так, урядом прийнята стратегія, демографічна стратегія, яка передбачає саме як покращувати народжуваність, і одне із цих питань – забезпечення дітей медичною допомогою. І так ми дійсно бачимо, що зменшилась кількість пацієнтів у дитячих лікарнях,

відтік медичних кадрів і дефіцит медичних кадрів в галузі. Можете за базу порівняння взяти 2019 або 2022 рік для того, щоб ми розуміли цю негативну динаміку, яку ми спостерігаємо. Це раз. Друге. До нас доходять звернення, що є заборгованість по виплаті заробітної плати. Який обсяг заборгованості по виплаті заробітної плати? Цікавить конкретна цифра, як вона буде врегульована в 2025 році. І третє. 2025 рік, проголосовано перше читання Закону про Держаний бюджет, заморожується рівень мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму у нас загалом, загальний показник. Я вам приводив цифру середньої заробітної плати, яку зафіксував Держстат, Державна служба статистики України, у 17 тисяч 60 гривень. Якою за розрахунками МОЗ ця цифра буде в наступному році з урахуванням фактору заморозки мінімальної заробітної плати? Дякую. І прошу дати відповіді на усі три запитання. Дякую. Не встигну всі три запитання за 2 хвилини, бо всі глобальні запитання, тому треба по черзі. Давайте говорити про кадри. Коли ми говоримо про медичні кадри, то глобальний дефіцит кадрів медичних в світі очікується в 2030 році. Тому ми сьогодні повинні говорити про те, що нам треба думати стимули – як, звідки і хто буде працювати в закладах охорони здоров'я і відпрацьовувати відповідні стратегії. Ми зі своєї сторони працюємо над тим, щоби покращити якість освіти в наших вищих навчальних закладах, і для цього ми говоримо про університетські лікарні. Про відтік кадрів. За період воєнного стану в нас з надавачів медичних послуг відтік кадрів фіксується на рівні що не є критичним для надання медичної допомоги. У той же час ми передбачили певні програми, які дозволять притік кадрів до нас в заклади охорони здоров'я, зокрема, і в проекті бюджету на наступний рік передбачено певні програми підтримки медиків, які будуть приїжджати в сільські населені пункти. Щодо рівня заробітних плат. Ми відпустили в рамках реформи лікарні в автономію. Там немає планової економіки, там немає кошторисного утримання, там немає бюджетних ставок. Там питання в тому, що кожен заклад вирішує в рамках програми медичних гарантій. По розрахункових цифрах, які ми рахуємо в програму медичних гарантій в послуги, в тариф, ми передбачаємо рівень заробітних плат, які зазначені в Постанові Кабінету Міністрів України: для лікаря – не нижче 20 тисяч гривень, для медичної сестри – не нижче 13 тисяч 500. Це база. Але, я знову ж таки кажу, можна поїхати подивитися по закладах, по спроможній мережі, і ви побачите рівні заробітних плат. У нас є лікарі, які отримують і 140, і 180 тисяч гривень заробітної плати, в залежності від їхнього навантаження Заборгованість по зарплаті. В надавачів медичних послуг заборгованості по зарплаті не фіксується, Дякую. Шановні колеги, ми завершили питання від фракцій і груп. Далі переходимо до запитань з визначеної теми до членів Кабінету Міністрів України від народних депутатів. Я прошу народних депутатів записатися.

Доброго ранку. Денис Анатолійович, у мене запитання до вас. Учора на засіданні Комітету з питань транспорту та інфраструктури було прийнято рішення про визнання вашої бездіяльності протиправною у зв'язку із систематичним невиконанням рішень комітету. Я вам нагадаю, що у квітні комітет звернувся до вас, встановивши факти корупції та протиправної діяльності в Укртрансбезпеці, з рішенням провести службове розслідування та дисциплінарне провадження по відношенню до заступника Міністерства інфраструктури та керівника Укртрансбезпеки. Однак вами не було вчинено ніяких дій. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви якісь кроки для вирішення проблеми Укртрансбезпеки, чи ви будете закривати очі і надалі на ті проблеми, які існують в даному органі центральної влади? Дякую. Дякую за запитання. Прошу передати слово Віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі. 10:59:43 КУЛЕБА О.В. Дякую за запитання. Так, хочу сказати, що реакція буде. Ми зараз опрацьовуємо з профільним заступником, який був, до речі, на комітеті, і відповідні кадрові рішення будуть прийняті. Дякую, Руслане Олексійовичу. Я прошу передати слово моєму колезі народному депутату Цимбалюку Михайлу Михайловичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Михайло Михайлович. шановному Юрію Загородньому за передане слово. Пане Прем'єр-міністр, я вам дякую за чітку позицію стосовно лікування поранених. А Міністерство оборони, вибачте мені, два тижні для підготовки наказу, уявіть собі, військові вас слухаються, і якби вони наказ готували на беерку протягом двох тижнів! міністре, ще раз висловлюю подяку всім медикам і вам особисто за важку роботу. І, будь ласка, прокоментуйте те, що ви не встигли з поважних причин стосовно спроби доєднання дитячих лікарень до лікарень загального лікування. Діти, які залишились в Україні, особливо потребують лікування і реабілітації. Чи не розглядаєте ви як керівник Міністерства охорони здоров'я підготовку окремого пакету для дитячих лікарень, щоб збільшити суму і зберегти профільні лікарні? А там дитяча хірургія, педіатрія. Я не фахівець, але мав можливість працювати в органах влади, знаю… 11:01:25 ЛЯШКО В.К. Ще раз дякую за запитання. Так, дійсно збереження здоров'я дітей для нас є одним із пріоритетів. Коли мова йде про об'єднання, мова ніколи не йде про закриття, або про ліквідацію певного напрямку. Ми побачили на власному досвіді, реалізуючи реформу п'ять років, що об'єднання лікарень і формування пулінгу коштів, який приходить від Національної служби здоров'я України, – це стимул для розвитку лікарні. І ті мери міст, які мають декілька лікарень, об'єднавши їх в одну юридичну особу, залишаються задоволеними тими результатами, які мають. Що ми передбачаємо в наступному році? Ми передбачаємо в наступному році збільшення капітаційної ставки для сімейних лікарів, в тому числі і збільшення коефіцієнту, який призведе до збільшення кількості коштів за надання надання або обслуговування пацієнтів дитячого віку. Це перше питання. Друге. Ми аналізуємо саме по тих закладах охорони здоров'я, які спеціалізувалися і були вузькопрофільними по наданню медичної допомоги, по тому як зменшується кількість пацієнтів або залишається на тому стабільному рівні і чи потребують перегляду пакети програми медичних гарантій. Повірте, ніхто не залишить дітей без медичної допомоги. Водночас наша стратегія чітка, ми говоримо про те, що ми не контрактуємо пологові відділення, де народжується менше 150 дітей на рік, тому що ми за якість медичної допомоги. При народженні у пологовому будинку менше 150 дітей втрачається якість, що може призводити до малюкової або материнської смертності, і цього не потрібно допускати. Це питання номер один, і тут я прошу підтримку народних депутатів, з якими комунікують органи місцевого самоврядування, щоб нас підтримали. Окремо розглядаємо питання доцільності функціонування в одному місті і обласної дитячої, і міської дитячої лікарні, якщо не вистачає кількості коштів, для того щоб поєднати ресурси, сформувати пулінг коштів, об'єднати медичних працівників для того, щоб медична допомога…

Пане міністре, я уважно слухав вашу доповідь і я, як всі народні депутати, знаю, яку зараз титанічну роботу проводите ви і ваша команда у цей складний час, і дуже велика вам вдячність за це, особлива подяка від Тернопільської області. таке наступне питання. Зараз, дійсно, дуже складний період і, дійсно, дуже багато інсультів. І мене цікавить, що робить зараз міністерство в плані роботи з тими людьми, які мали інсульти, і з наслідками цих інсультів. Дуже дякую, пане Володимире, за запитання. В 21-му році, коли ви обрали мене міністром охорони здоров'я, першим ділом ми проаналізували, який стан надання медичної допомоги з інсультами, з інфарктами, з онкологічною допомогою. І перше, що ми побачили, що автомобілі екстреної медичної допомоги привозили пацієнтів з інсультом не в ті заклади, які були законтрактовані на надання пакету по інсультах. Тобто десь 50 відсотків госпіталізацій були непрофільними. Сьогодні понад 90 відсотків госпіталізацій профільні. І тут у мене питання знову ж до всіх в залі. Коли ви розглядаєте питання дорожнього фонду, не забувайте, будь ласка, що по наших дорогах їздять автомобілі екстреної медичної допомоги. І коли не виділяються кошти на дороги, час доїзду не можна забезпечити в рамках 20 хвилин, особливо в сільських населених пунктах, тому що дороги повинні ремонтуватись для того, щоб медичні працівники могли рятувати життя. Це моє прохання як медичного працівника, яке передають водії екстреної медичної допомоги. Другий блок питання. Ми побачили, що робиться з тромболізисами і тромбектоміями. Це коли пацієнт потрапляє до закладу, йому необхідно впродовж шести годин зробити певну процедуру. І ключове питання зараз, коли є симптом інсульту інсульту або інфаркту, необхідно терміново викликати швидку. Тому що коли людина потрапила в шестигодинний період часу до профільного закладу, порятунок на життя без інвалідизації в подальшому збільшується в рази. І я вже озвучував цифру, ми досягнули вже майже в 2024-му тої цифри, яку європейські країни планують досягнути в 2030 році. Ми сьогодні уже по тромболізисах і тромбектоміях під час воєнного стану перегнали такі країни, як Болгарія і Румунія, тому що ми зробили стандарти, маршрути пацієнтів, забезпечили комп'ютерними томографами для діагностики геморагічного, ішемічного інсульту, поставили ангіографи, навчили на них працювати, дали нормальний... Дякую. Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група "Довіра". допомоги і послуг у державному бюджеті передбачено 200 мільйонів гривень витрат на ремонт і обслуговування доріг Луганщини. Ми разом із колегами-переселенцями Суховим, Ткаченком, Горбенком надали пропозиції до державного бюджету і пропонуємо ці кошти витратити на соціальний захист переселенців, надання їм медичної допомоги. Я нарешті прошу уряд почути людей, прошу врахувати ці пропозиції під час підготовки проекту державного бюджету до другого читання. І друге питання. Ви закупили сотні апаратів комп'ютерної томографії і магнітно-резонансної томографії. Чи є безкоштовні програми надання послуг військовим та переселенцям? І де вони зараз і як можуть безкоштовно зробити КТ і МРТ? Дякую. Дякую за запитання. Як я говорив, у проекті бюджету на 2025 рік на систему охорону здоров'я передбачено 210 мільярдів 700 мільйонів гривень, із них 175 мільярдів гривень на програму медичних гарантій. Комп'ютерні томографи, МРТ, лінійні прискорювачі, ангеографи, які закуповуються за кошти бюджету, вони використовуються в рамках надання послуг програми медичних гарантій і вони є повністю безкоштовними для всіх громадян України, без різниці, який в них соціальний статус. Це гарантовано державою, гарантовано програмою медичних гарантій. І на кожному кабінету комп'ютерної томографії написано: апарат закуплений за кошти державного бюджету, послуга надається в рамках програми медичних гарантій. Якщо хтось натякає, що цю послугу за електронним направленням від лікаря потрібно оплатити, треба звертатись, або до правоохоронних органів, або за телефоном "гарячої лінії" 1477 для того, щоб ми могли належним чином відреагувати. Сьогодні комп'ютерних томографів у країні достатньо для того, щоб проводити і екстрену діагностику для тих, хто потрапляє в екстреному стані, так і для планової діагностики. Ми найближчим часом будемо впроваджувати ще й дашборди, які будуть показувати кількість досліджень у кожному закладі, в який був поставлений комп'ютерний томограф, для того, щоб ті, хто проходять комп'ютерну томографію в плановому режимі, розуміли, де найнижче навантаження і могли звернутися в той заклад і пройти це дослідження якомога швидше.

Дякую. Пане міністре, два питання, які ви сьогодні під час доповіді підняли. Перше. Зубопротезування учасників бойових дій. Проблема зі старими новими УБД, які виникають. Попри те, що Міністерство ветеранів дало роз'яснення, все рівно в кінці є, що військовослужбовець має надати ще довідку про те, що УБД дійсне. Нехай медзаклади, які надають ці послуги, централізовано роблять, а не ганяють хлопців, дівчат персонально за тими довідками. Друге питання – реабілітація. Це є учасники бойових дій, ветерани, Нацгвардія, Збройні Сили. Поправка до бюджету на 2025 рік по окремих міністерствах виділити кошти на реабілітацію. Ви її піднімали, це питання. Нехай зараз уряд підтримає ці поправки, тому що бюджет вже направлений на розгляд якраз Кабінету Міністрів. Вносились зміни до бюджету на 2024 рік. На жаль, комітет бюджетний не підтримав... Дякую за запитання. Щодо першого, зубопротезування. На попередній "годині запитань до Уряду" ви підходили з питанням, що в одному із закладів не надали послугу через стару посвідку учасника бойових дій. Міністерство охорони здоров'я вжило заходів. Проведено з кожним надавачем медичних послуг, тобто з кожним закладом, який законтрактований з Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги, і там був чітко роз'яснений механізм, показали всі роз'яснення і Мінветеранів, і щодо того, які посвідки діють. Тому в разі, якщо знову ж таки ж таки збоїть система, хтось не розуміє або вимагає, ну, не надає безкоштовну цю послугу, звертайтесь на 1477. Конкретний випадок, який був зафіксований, проводиться службове розслідування безпосередньо в закладі охорони здоров'я. Я про нього поінформую. Щодо реабілітації. Міністерство охорони здоров'я займається реабілітацією у сфері охорони здоров'я. Під це зроблений окремий закон. І наша ключова задача була, коли ми вибудовували систему реабілітації, щоб вона розпочиналась з реанімаційного закладу. Тому в 2023 році було проведено госпітальне планування, визначено кластерні лікарні. В кожній кластерній лікарні, це багатопрофільна лікарня, було зроблено зобов'язання створити реабілітаційні відділення, запустити мультидисциплінарну команду і розпочати реабілітацію з повним циклом: гостру, підгостру і довготривалу. Для цього ми потім зробили в програмі медичних гарантій відповідний пакет, який проходить повністю удосконалення. І сьогодні в цьому пакеті ми бачимо чотири підрозділи за рівнем складності травми, яку людина отримує, після якої проходить реабілітацію. Кожен реабілітаційний цикл оплачується коштами програми медичних гарантій. І сьогодні цифри становлять за оплату від 19 тисяч до 70 тисяч гривень за місяць надання реабілітаційної послуги в кластерній лікарні. Ми маємо вже стан виконання нашого доручення: 70 відсотків кластерних лікарень мають реабілітаційні відділення, мультидисциплінарні команди, 30 не мають. Над цими 30-ма ми... Устенко Олексій, будь ласка. навіть під час повномасштабної війни і таких важких часів. Особливо ми бачимо це на прикладі Полтавщини, коли є синергія між вашим міністерством, обласною військовою адміністрацією, лікарями, і це дає змогу для наших лікарень ставати ще кращими, ще новітнішими, надавати якісніші послуги. Тому дуже вам дякую. Питання особливо важливе, це питання для наших ветеранів – реабілітація. Скажіть, будь ласка, які на наступний рік закладені додаткові програми для реабілітації наших ветеранів? Це перше питання. І друге питання, не менш важливе, це питання протезування. Які будуть додаткові програми для протезування наших військових, наших хлопців, які втратили кінцівки? Дякую дуже. Ще раз дякую за вашу роботу. Дуже дякую за запитання. Я не буду забирати анонс у Наталії Фернандівни, найближчим часом вона проанонсує речі, які ми робимо спільно, Міністерство охорони здоров'я з Міністерством ветеранів, в закладах охорони здоров'я. Але, коли ми говоримо про реабілітацію, наша ключова задача в системі охорони здоров'я – виявляти потреби ветеранів і вирішувати їх для ветеранів, надаючи і поширюючи цю послугу на всіх громадян України. Тому ми, коли говорили про те, що через військовий стан у нас значно зросла кількість і потреба в реабілітаційних послугах, ми говорили, що ми концентруємося не виключно на ветеранах, але й всі інші люди, які отримали травми, інсульти, також проходять реабілітацію в цих закладах охорони здоров'я для того, щоб повернути їм функціонування. Щодо протезування. Також співпраця йде з Міністерством соціальної політики. Сьогодні визначені маршрути в заклади людей, які отримали ампутацію, для того щоб в наші реабілітаційні відділення приїжджали представники протезних заводів, які просто проводять примірку і формування протезу, проводять примірку культеприймачів, і щоб прямо в реабілітаційному відділенні закладу охорони здоров'я продовжувалася реабілітація. Ми працюємо спільно з Міністерством соціальної політики, маємо певні напрацювання щодо того, як змінити і як закріпити за територіальним принципом реабілітаційні відділення, щоб протезування покращувалося саме в частині: поставили протез - реабілітували - випустили. Також Міністерство соціальної політики має ряд ініціатив щодо збільшення вартості фінансування самого протезу, вони також про це будуть презентувати найближчим часом.

ви вийшли після заяви Костіна, до речі, про те, що він складає повноваження, ви вийшли на брифінг і заявили, а ви вообще ніякого відношення до цього не маєте, ні до МСЕК, ви сказали, що ви тільки посередник через центральну мене питання, а з чого починається взагалі процес отримання чи підтвердження інвалідності громадянами? Чи не з сімейного лікаря, який визначає потребу людини в обмеженні її діяльності, який направляє її до профільних

Дякую за запитання. На зустрічі з засобами масової інформації мене запитували про призначення керівників 328 МСЕК. І я відповів: Міністерство охорони здоров'я не призначає і не звільняє керівників комунальних закладів охорони здоров'я. Це повна компетенція органів місцевого самоврядування. Для того, щоб бачили, що відбувається в в керівництві медико-соціальних експертних комісій, ми ініціювали, ви підтримали закон, який зобов'язав декларувати або стали декларантами вся адміністрація медико-соціальних експертних комісій. І те, що стало відомо зараз, ви бачили, чому це стало відомо, тому що можна було задекларувати ці статки. Питання центральної медико-соціальної медико-соціальної експертної комісії, яка є у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я, мною прийнято рішення, і керівник центральної МСЕК звільнений. Функція центральної медико-соціальної експертної комісії передана на інститут у сфері підпорядкування Міністерства охорони здоров'я, яким ми впродовж останнього року року покращували матеріально-технічну базу. Бо до цього в цей інститут також ніхто не інвестував. Сьогодні в цьому інституті нове операційне відділення, в якому проводять реконструктивні хірургічні втручання для тих, хто отримав травму, пройшов реабілітацію для того, щоб або повернути функціональність тих чи інших речей. Впродовж листопада-грудня буде поставлений апарат магнітно-резонансної томографії, приміщення підготовлено і воно буде там проводитися. Також поставлений цифровий рентген-апарат, покращено обладнання для діагностики, щоб ми бачили і розуміли, люди, які оскаржують рішення або попадають на переогляд, могли пройти це все в одному закладі охорони здоров'я. Це ті речі, які ми управлінські робимо на рівні Міністерства охорони здоров'я.

Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановний пане Прем'єре, в мене до вас дуже медичне питання стосовно газу і тепла, бо це ключове питання на цю зиму для всіх, для медицини, для всієї країни. Свого часу, на жаль, ваш уряд припустився декількох кадрових помилок. Через тиждень після призначення ви уклали контракт на 4 роки з одним суперменеджером на прізвище Коболєв, потім, слава богу, зрозуміли, хто це, розірвали цей контракт, коштувало це мільярд гривень Нафтогазу. Потім другий суперменеджер Вітренко, результат такий же. Вже 2 роки очолює Нафтогаз адекватна професійна людина пан Чернишов, але він має дуже негативну спадщину – борги величезні і не вирішені питання. Нас дуже турбує те, що не виконав до кінця Нафтогаз плановий баланс газу як по закачці, так і по контрактуванню імпортного газу. У мене до вас особисто питання: нам вистачить газу на Дякую за ваше запитання. Я попрошу міністра енергетики дати відповідь на це запитання. Дякую. 11:20:24 ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дякую за запитання. Тобто відповідаючи на суть питання, нам вистачить газу для проходження опалювального сезону. Більше того, нам вистачить газу з урахуванням збільшення, розраховано збільшення споживання газу на об'єктах генерації. Що є важливо, що протягом опалювального сезону є відповідна можливість, є відповідні вже домовленості щодо можливості імпорту газу у тому обсязі, який він буде необхідний у разі, якщо цього буде потребувати система. Дякую.

Дуже дякую. Пане міністре, не можу не спитати я вас деталі в контексті Охматдиту, тому що проблема величезна, увага до неї величезна, відповіді, прозорості мало щодо цього питання. У мене дуже конкретні три речі. Перше. Які роботи з відбудови Національної лікарні "Охматдит" здійснюються станом на зараз, що взагалі відбувається? Чи лише консервація, зокрема щодо нового корпусу? Які рішення ухвалені щодо корпусу, який нібито раніше збиралися зносити? Друге питання. Скільки коштів сьогодні закумульовано на відбудову Охматдиту безпосередньо у бюджеті, розпорядниками яких є, зокрема, ваше міністерство. І третє питання. Ви знаєте, всі втомились, я думаю, ви теж втомились від скандалів у фонду "Охматдит – здорове дитинство" скандального достатньо, там щодня щось відбувається. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь все-таки повертати ці кошти і спрямовувати їх на відбудову лікарні замість оцих… Дякую за запитання. 17 жовтня Охматдит підписав договір на проведення першочергових протиаварійних робіт, які дозволять забезпечити функціонування закладу в осінньо-зимовий період. Сьогодні ці роботи виконані уже… Ні, так, як я і обіцяв, як би вибір підрядника на ці роботи був проведений на майданчику ProZorro, і торги, які там відбулися, дозволили зекономити 2 мільйони гривень. Ці роботи вже сьогодні зроблені на 70 відсотків. Сьогодні заклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період. Паралельно з цим завершується експертиза, технічний звіт і експертиза цін і будівельних матеріалів, які провелась державним підприємством НДІ, Науково-дослідний інститут реконструкції… інших речей, точно не пам'ятаю назву, і після цього відбуваються проєктні роботи. Ми думали відновити його по стратегії "Проектуй/Будуй", але за результатами звіту інститут рекомендував розробити проект, отримати дозвіл СС3 на початок будівництва і завершити будівництво. Тому що велика кількість мереж була пошкоджена і там треба відновлювати все чітко по проєкту. Щодо проєкту старого хірургічного корпусу, корпусу номер 11, який потенційно, ви казали, під знесення, який сьогодні визнаний аварійним. Ми так, як домовлялися, звернулися до Охматдиту, Охматдит створив стратегічну раду в себе з розвитку серед спеціалістів. Вони написали медичне завдання. Це медичне завдання передано сьогодні Світовому банку, який працює разом з нами і готовий взятись за повне відновлення цього корпусу. Ми розробимо зараз… не те, що розробимо, підготовили документи для вибору проєктувальника, який буде проєктувати у дві стадії. Перша. Це розробка техніко-економічного обґрунтування або інвестиційного аналізу, що ми робимо далі, як от те, що хоче Охматдит, зробити на оцьому закладі. Ми його реконструюємо,

чи це бідні пенсіонери, лікарі, вчителі, чи це Крупа умовна і прокурори-інваліди, і Укрзалізниця, наглядова рада з їх мільйонними зарплатами, отримають по тисячі гривень якихось до кінця року з барського плеча. Ми би хотіли дізнатися, що це за кошти? Звідки вони беруться в умовах дефіциту бюджету? І друге запитання. Верховна Рада України скасувала плановане вашим урядом підняття зарплат прокуратурі. Сподіваємося, ви врахуєте обов'язково цю нашу норму. І чи не плануєте ви 2,5 мільярда, заощаджених на прокуратурі, тепер передати або на підняття зарплати вчителям, або на Збройні Сили України? Куди підуть ці 2,5 мільярда, заощаджені вам Верховною Радою за нашою ініціативою, "Європейської солідарності"? Дякую. Отже, програма "єПідтримка" і так званий зимовий пакет підтримки і турботи про людей передбачає три напрямки використання коштів. В першу чергу це підтримка наших Збройних Сил, нашої армії, наших волонтерів, можна задонатити ці гроші на підтримку нашої оборони. Другий напрямок – це підтримка наших енергетиків, оплата відповідно за енергоносії, електрику, газ. І третій напрямок – це підтримка українського малого, середнього бізнесу, власне, який надає послуги всередині України. Плюс там є невелика кількість товарів, це українські ліки, українські книжки, які також можливо підтримати. Тому в першу чергу ця програма спрямована на те, щоби підтримати Збройні Сили, застабілізувати енергетику та економіку. Але є ще один важливий соціальний ефект цієї програми – звісно ж, це підтримка вразливих, малозабезпечених сімей і допомога українцям протягом важкої зими, яка чекає нас попереду, в цьому сумніву немає. Відповідно, якщо ми говоримо про українську родину, то одна тисяча гривень для кожного члена родини, включаючи дітей, а це вперше ми використовуємо, буде для родини з тато, мати, двоє діток, - буде отримувати 4 тисячі гривень, що дасть змогу або оплачувати відповідно комунальні послуги і електричну енергію, або задонатити на українську армію, або підтримати український малий і середній бізнес. Тому ця програма – це, перш за все, про Україну, про нашу державу, про українські родини. Ніяких інших цілей в цієї програми немає. І ця програма, я хочу наголосити, є частинкою великого зимового пакету підтримки українців. Ми, зокрема, фіксуємо субсидії на тій самій сумі, яка була минулого року. Відповідно розширюємо – сьогодні міністр охорони здоров'я сказав, - програму "Доступні ліки" для… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Доброго дня, шановні колеги. Дякую. 1193 інвалідності видані правоохоронним органам з початку повномасштабного вторгнення. Це офіційна інформація Пенсійного фонду. Генеральний прокурор звільнений, МОЗ поки на місці. У мене питання буде до Міністерства внутрішніх справ. Чи розпочаті службові розслідування чи перевірки наявності фейкових інвалідностей в системі МВС? Які заходи з боку Нацполу здійснені, зроблені щодо боротьби з корупцією у МСЕК? Адже ми розуміємо, що це компетенція більше не ДБР, а, напевно, Нацполу. Комітет вже зробив відповідні звернення на МВС, і не тільки, але ми чекаємо реакції. Ми давно не бачили ні заступників, ні міністра у нас на комітеті. До нас ходять рядові працівники, вже начальники департаментів чи управлінь дуже рідко з'являються. У нас накопичилось дуже багато запитань

Після закінчення засідання Ради національної безпеки та оборони Служба безпеки України, Національна поліція, і ДБР зайнялись перевіркою тих фактів, які ми вже встановили, ті кримінальні провадження, частина з яких направлена до суду і щодо працівників ВЛК, і щодо посадових осіб, і щодо працівників МСЕК. Ми зараз перевіряємо пенсійні фонди, куди перейшли у нас підрозділи, які також можуть клопотати по інвалідності. Що стосується працівників Національної поліції, хочу вам заявити: жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю. І це все нісенітниці, якщо нас у цьому звинувачують. Ми перевірили досить докладно це. Всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах, вони також зараз перевіряються. І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, всі пройдуть повторно ВЛК і відповідно МСЕК. Викликайте до себе на комітет міністра або заступника міністра, або Голову Національної поліції, який відповідає Дякую. "година запитань до Уряду" завершена. Давайте ще раз подякуємо Прем'єр-міністру України та членам Кабінету Міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. (Оплески) Дякую всім за роботу. І оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде поінформовано завчасно. Нагадую на необхідності непоширення інформації щодо його початку. Продовжуємо далі працювати на благо України. Слава Україні! Дякую